Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 2. töönädala esmaspäevast istungit. Kas kolleegidel on soovi anda üle eelnõusid ja arupärimisi?

Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna teadus‑ ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust haridus‑ ja teadusminister. Austatud Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu ja juhatus menetleb seda vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks registreeris ennast 76 Riigikogu liiget, puudub 25.Ja 25.Ja läheme tänase päevakorra kinnitamise juurde. Päevakord on kõigile Riigikogu liikmetele välja jagatud ja me saame minna selle hääletuse juurde. Austatud Riigikogu ... Helle-Moonika Helme, protseduuriline küsimus, palun! Hea eesistuja! Mul on selline küsimus. Meil täna kultuurikomisjonis selgus, et et kolmapäevase viienda päevakorrapunkti eelnõu – soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 710 – on täiesti toores. Meil oli väga hoogne arutelu teemal, et võib-olla sellega ei peaks edasi minema, et võib-olla peaks selle päevakorrast välja võtma. Kuna sotsiaalkomisjon on juhtivkomisjon, kes seda eelnõu menetleb, siis kahjuks kultuurikomisjon ei saa seda ettepanekut teha. Ma lihtsalt küsin,

Jah, see on minu soov. Ma tahaksin seda päevakorrast välja võtta. Jah, see on minu soov. Selge. Te tegite ettepaneku muuta päevakorda ja võtta kolmapäevasest istungist välja viies päevakorrapunkt, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Sain aru. Mart Võrklaev, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna fraktsioon [eelnõu] päevakorrast väljavõtmisega ei nõustu.

Sellist tava, et me nii halba seadusloomet siin parlamendis teeme, ei ole võimalik toetada. Aitäh! See on teie õigus selline otsus langetada ja niimoodi käituda. Aga ma juhin tähelepanu, et tegemist on teise lugemisega, ja teist lugemist saab katkestada, eelnõu saab menetleda ja täiendada. Aga see on loomulikult parlamendi suure saali otsus. Nii, rohkem küsimusi ei ole.Head kolleegid, panen hääletusele Riigikogu täiskogu ... Jah, vabandust, kutsung. Enne hääletamist ikka kutsung,

Päevakorra poolt hääletas 59 Riigikogu liiget, vastu oli 20, erapooletuid 1. Päevakord on kinnitatud. Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu 709 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks keskkonnakomisjoni esimehe Andres Metsoja!

See keskendub väga olulisele teemale, nimelt joogiveele ja selle kvaliteedile.Ja nõnda siis on, et esimene lugemine lõpetati 16. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 30. novembriks laekus muudatusettepanekuid Eesti Vee-ettevõtete Liidult ja Sotsiaalministeeriumilt.Lühidalt

kui joogivee kontekstis tekib ohtlik olukord või ilmnevad probleemid joogivee varustussüsteemis. Selline lähenemine on toodud sisse, kuna keskne problemaatika ongi riskide hindamisel selle eelnõu mõttes. Teine käsitles kitsamalt joogivee käitleja temaatikat. See on seotud eelkõige riskihindamise kontekstis. Kolmas punkt annab võimaluse valdkonna eest vastutaval ministril määrusega kitsendada antud seadust. Neljas

sellise kohustuse ja õiguse vähemalt iga viie aasta järel. Terviseametiga tuleb kooskõlastada kontrolli kava ja see ajakohastada. Ja direktiiv annab tegelikult laienduse, et seda võib teha vähemalt iga kuue aasta järel algse viie aasta asemel.

on normitehniline. Ja kaheksas puudutab eelnõu jõustumise tähtaega. Kõik need ettepanekud hääletati läbi, oldi konsensuses. Tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 23. jaanuaril. Kõik kohal olnud komisjoni liikmed olid poolt. Aitäh! Aitäh, auväärt komisjoni esimees! Teile on vähemalt üks küsimus. Rene Kokk, palun! Aitäh, auväärt eesistuja! Auväärt ettekandja! Ma vaatan seda eelnõu tutvustust. Siin on öeldud, et kui see direktiiv nüüd vastu võtta, siis parandatakse seeläbi elanike juurdepääsu joogiveele. Kas võiks öelda, kuidas see praktiliselt toimub? Ja siis on siin ka kirjas, et optimeeritakse joogivee käitlemise kulusid. Kuidas ja kellele see optimeerimine kasu toob? Aitäh, Aitäh! Jah, noh, siin on mitu tahku selles asjas. Mis puudutab optimeerimist, siis see eelnõu annab selge suunise, et meie kraanivesi,

mida tähendab eelnõu seletuses öeldud "optimeerida joogivee käitlemise kulusid". See seadus väidetavalt aitab seda teha. Te rääkisite küll optimeerimisest, aga te rääkisite hoopistükkis vee kvaliteedist, mitte selle joogivee hinna või käitlemise kulude optimeerimisest. Paluks ikkagi selgitada see koht lahti kenasti. Aitäh! Aitäh! No mis puudutab konkreetselt käitlemist, siis komisjon käsitleski oma istungil peaasjalikult käitlemisega kaasnevaid probleeme. See, mis puudutab optimeerimist, siis ma arvan küll, et see optimeerimine on suuresti seotud just nimelt sellesama valgala temaatikaga, et vaadatakse suuremat territooriumi. Ja kui te nüüd mõtlete, et kuidas hakkab puhas joogivesi jõudma tarbijani, tarbijani, siis tegelikult nii ta algabki, et kõigepealt tuleb tagada riskianalüüs, et selles piirkonnas ei oleks selliseid ohtlikke objekte. Kui neid on, siis need riskid on hinnatud, et see valgala ei saaks reostatud. Sest kui põhjavesi saab reostatud mingis piirkonnas, siis tegelikult need kulud, mis kaasnevad sellega, et seda joogivett selles piirkonnas pakkuda, on väga-väga suured. Ja tegelikult sellest riski hindamisest see optimeerimine algabki. Aitäh, Aitäh, austatud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Kas kolleegidel on soovi läbirääkimisteks? Tundub, et läbirääkimiste soovi ei ole.Eelnõu kohta on esitatud kaheksa muudatusettepanekut. Esimene muudatusettepanek, esitaja keskkonnakomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Teine muudatus, keskkonnakomisjoni poolt, arvestada täielikult. Kolmas muudatus, samuti keskkonnakomisjoni poolt, arvestada täielikult. Neljas muudatusettepanek, keskkonnakomisjoni poolt, arvestada täielikult. Viies, samuti keskkonnakomisjoni poolt, arvestada täielikult. Kuues muudatus, keskkonnakomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Seitsmes, keskkonnakomisjoni poolt, arvestada täielikult. Ja kaheksas muudatusettepanek, esitatud keskkonnakomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanekud on läbi vaadatud.Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 709 teine lugemine lõpetada. Kuna teisi ettepanekuid ei ole, siis on teine lugemine lõpetatud ja esimene päevakorrapunkt läbitud. Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 744 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Yoko Alenderi!

Muudatusettepanekuid tähtajaks, 20. detsembriks ei laekunud. Meie komisjonis arutasime eelnõu 10. jaanuaril sel aastal.

Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas kolleegidel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole.

Läheme päevakorraga edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 739 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks Riigikogu liikme Jaak Aabi!

Mul on au teile tutvustada Eesti Keskerakonna fraktsiooni 7. novembril 2022. aastal algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduse eesmärk on muuta riikliku pensionikindlustuse seaduse 1. jaanuaril 2024 kehtima hakkavat redaktsiooni nii, et pensioni suurendatakse baasosa ja rahvapensioni määra erakorralise tõstmise Erakorraline 50 euro suurune pensionitõus on eelnõu kohaselt planeeritud 2024., 2025., 2026. ja 2027. aasta 1. jaanuaril ehk kokku neljal järjestikusel aastal. Muudatuse eesmärk on tõsta eakate inimeste toimetulekut ja majanduslikku heaolu. See on eriti oluline, arvestades just tänavuse aasta või ka, ütleme, eelmise aasta

Eelnõuga kehtestatakse erakorraline 50 euro suurune pensionitõus neljaks aastaks, nii nagu ma ütlesin. Kõrge inflatsioon, tarbekaupade-, ravimi- ning energiahindade hüppeline tõus on pannud Eestis elavad eakad olukorda,

Senised pensionitõusud, mida viimastel aastatel on teatud määral tehtud ka erakorralisena, on küll leevendanud inflatsiooni mõju, mis tuli väga kiiresti just eelmisel aastal, kuid pensionäride elujärge praeguseks hetkeks need enam kuidagi ei aita.

Kui kogu elanikkonnast elas 2021. aastal suhtelises vaesuses 22,8%, siis üle 65-aastastest juba 52,4% vaesusriskis. Üksi elavate eakate suhtelise vaesuse määr on veel kõrgem ning uuringute kohaselt ulatub üksi elavate 65-aastaste ja vanemate inimeste hulgas see koguni 82,8%-ni.

Peamiselt mõjutab seda määra keskmise vanaduspensioni suurus, mis jääb selgelt alla suhtelise vaesuse piiri ka praegu. Viimase kahe aasta vaates ei ole pensionitõus vastavuses hindade tõusu tempoga, ja põhiliselt just eelmisel aastal. Pensionide kasvu tuleb kiirendada ja seda on võimalik teha olemasolevas pensionisüsteemis, nii nagu seda on tehtud varasematel aastatel – erakorraliste pensionitõusudega. Varasemad erakorralised pensionitõusud on toimunud valdavas osas siis, kui Keskerakond on olnud valitsuses, seda selge prioriteedina taotlenud ning saanud kokkuleppele koalitsioonides ja partneritega. Neid erakorralisi pensionitõuse on Eesti taasiseseisvunud vabariigi ajaloos olnud päris mitmeid. Näiteks aastatel 2005–2007 tõusis keskmine vanaduspension tänu erakorralistele tõusudele üle 50% kahe aastaga. Ilma erakorraliste tõusudeta, vaid iga-aastase indekseerimisega oleksid pensionid praeguseks ligi kolmandiku võrra väiksemad.

2022. aastal moodustas keskmine vanaduspension vaid 36% keskmisest brutokuupalgast. Enamikus Euroopa Liidu riikides on see määr lähenemas 60%-le. On ka neid riike, kus see on suurem.

Kuna vanaduspension on enamuses riiklik pension – siia küll lisandub teatud muid sambaid, aga põhiosa moodustab riikliku pensioni esimene sammas –, siis ainukene, kes seda tõsta saab, on see, kus me täna asume – Riigikogu vastavate muudatustega ja ka valitsus vastavate ettepanekutega. Selleks, et eakad inimesed suudaksid muutunud olukorra ning hinnaralliga toime tulla, peaks meie hinnangul olema keskmine vanaduspension aastaks 2027 kindlalt üle 1000 euro. Pensionitõus on planeeritud järk-järgult neljale aastale, et riigi kulutusi pensionitõusule aastate jooksul sujuvamalt jaotada. Senistele rahandusprognoosidele toetudes tõuseks keskmine vanaduspension aastaks 2027 – ma lähtun nendest rahandusprognoosidest, mis meil olemas on,

[nädala] päevakorra kinnitamine algas diskussiooniga ühe kolmapäevase päevakorrapunkti üle, mis on ka seotud väljateenitud aastate pensioniga.

Aga oskate aidata nii mind kui kolleege, kes ei ole ühtegi Riigikogu vahetust üle elanud? Kas võib olla, et see eelnõu langeb menetlusest välja lihtsalt mingisuguste juriidiliste nõksude, protseduuride, protsesside tõttu? Ei pea ei opositsioon ega koalitsioon väljendama, kas nad toetavad seda või ei toeta. Tänan küsimuse eest! Kõigepealt sõltub see muidugi sotsiaalkomisjonist. Ühe meie eelnõuga me soovisime tegelikult ju erakorraliselt tõsta pensione – arvestades just seda inflatsiooni, mis eelmisel aastal väga tormiliselt kappama hakkas – juba selle aasta 1. jaanuarist 50 euro euro võrra, mitte 20 euro võrra, nagu me siin poolteist aastat tagasi kokku leppisime. Siis me tõesti sellist meeletut hinnarallit ette ei näinud. Eks see on paljuski komisjoni teha. Kui esimene lugemine on läbitud täna ja kui keegi seda siin välja ei hakka hääletama, siis komisjon peab otsustama järgmised menetlusetapid. Ja siis me teame, kas ta jõuab siia. Sellise ettepaneku kindlasti meie esindus komisjonis teeb. Tänan

Keskerakond on teinud siiski nihukesi suhteliselt reaalseid häid pensionipakkumisi ja me oleme ka need alati ära teinud, läbi aastate. Ma küsingi praegu: mis sa arvad, miks me siis sel aastal ei saanud teha ikkagi rohkem seda erakorralist pensionitõusu? Kui me vaatame praegu, kuidas jõuda euroopalike pensionideni, siis ju ainult erakorralised pensionitõusud aitavad.

kui oli käimas riigi eelarvestrateegia koostamise protsess, olid ajad veidi teised. Kindlasti ei olnud hinnatõusud nii kõrged. Võib-olla tol hetkel ei olnud ka päris selge, kuidas see koroonakriisist majanduse väljumine toimub. Aga ütleme, et sellel aastal oli ju selgelt näha, et tänu ka koroonapandeemia ajal tehtud otsustele, just valitsuse ettepanekutele ja otsustele – kui me toetasime nii inimesi kui ettevõtteid palgatoetuste, teiste toetuste näol,

suuremate summadega. Tõesti, pensionär ei saa oma sissetuleku heaks eriti palju ära teha. On muidugi väga palju töötavaid pensionäre, sest kui sa pensionist ära ei ela ja tervis vähegi kannatab, siis sa teenidki juurde, aga kõik ei ole võimelised seda tegema. Nii et pensionäride sissetulek suures osas sõltub siiski riigist ja nendest poliitilistest otsustest, mis me siin teeme. Kindlasti oleks võinud reageerida kiiremini sellele majanduskasvule ja hinnatõusule. Ma ei hakka siin pikka loengut pidama, kuidas oleks võinud hinnatõusu ennetada. Tegelikult ka need varasemate valitsuste õiged otsused andsid lisaraha: majanduskasv andis ju lisaraha nii eelmiseks aastaks maksude näol kui selleks aastaks maksude näol. Sinna lisandus muidugi pidurdamatu hinnatõusu ja inflatsiooni tulu, aga üks osa kindlasti oli ka see majanduskasvu osa. Selliste andmete põhjal, selliste rahalaekumiste põhjal kindlasti oleks võinud pensionile suuremat tähelepanu pöörata. Ma tuletan meelde, et see 20-eurone erakorralise pensioni otsus tuli pea kaks aastat tagasi, kui me elasime hoopis teistes tingimustes, hinnad ei kasvanud nii palju ja siis tundus, et selline lisakasv aitab pensionäridel

suurust juurde, pensionid kasvasid paremini. Aga see oleneb väga palju sellest majandustsüklist või rahandustsüklist, kus me oleme. Kui hinnakasv on väga suur, siis see tihtipeale ületab maksulaekumise ja siis see valem enam nii soodne ei ole. Nii et siin peaks mõtlema, võib-olla see valem peaks olema paindlikum. Kuidas seda niimoodi kujundada, ma ei oska öelda. Sellistel kriisihetkedel või kõrge inflatsiooniga perioodidel peaks see valem võib‑olla arvestama rohkem hinnatõusu ja vähem maksulaekumist. See oli siin väga sisuline ja tihe vaidlus ka siis, kui seda muudeti. Aga jah, ütleme nii, et praegune valem hinnatõusu leevendust nii kiiresti ei anna ja kahjuks [hinnad] tõusevad. Isegi kui maksulaekumine teatud mõttes inflatsiooni mõjul kasvab, siis tegelikult saab pensionär selle kätte umbes aasta hiljem, sest siis ta ilmub sinna indeksisse – nii see kõrge hinnatõus kui ka kõrge maksukasv.

Kultuurikomisjonis tutvustati, et kavas on eripension ära kaotada ja selle summa ulatuses võiksid need inimesed saada koolitust. koolitust. Mõni naljahammas võiks öelda, et võib-olla saaksid pensionärid selle pensionitõusu kätte siis, kui nad läheksid ümberõppesse. Aga see kindlasti ei ole minu mõte, see oli must huumor. Kas see pensioni baasmäära tõstmine 50 eurot neli aastat järjest puudutab kõiki töövõimetuspensionäre, ja juhul, kui eripensionid ära ei kao – see, millest me kolmapäeval hakkame rääkima –, siis puudutab see ka Tänan küsimuse eest! See läheb nii rahvapensioni määra kui pensioni baasosasse, nii et see puudutab kõiki pensione. Ja nüüd, kui vaadata, kui palju moodustab meil baasosa ja indekseerimine, siis tänu erakorralistele pensionitõusudele see proportsioon ei ole baasosa suhtes hullemaks läinud, sest alati see indekseerimise osa on olnud suurem – või see osa, mis koefitsiendiga muutub. See baasosa tõstmine just erakorraliste pensionitõusudega on aidanud madalamaid pensione järele kõrgematele pensionidele või ka keskmistele pensionidele. Mis puudutab eri- ja soodustingimustel pensione – eks see on olnud väga pikk vaidlus. Mina käisin selle küsimusega vist kunagi ... Ei mäletagi, see oli nii ammu, kui ma sotsiaalminister olin. Eks mõnes mõttes need eripensionid ja sooduspensionid on ajale jalgu jäänud. Seal on väga imelikke erialasid, mida enam üldse olemas ei ole – see pärineb Nõukogude ajast seal on ka neid erialasid, mis on jätkuvalt aktuaalsed, just kultuurivaldkonnas. Seda kokkulepet on üritatud leida. Nende kaotamisega on alati see, et seal on teatud kompensatsioonimehhanismid, on üleminekuajad. Mulle tundub, et sotsiaalkaitseminister ja kultuuriminister ei ole vist leidnud siin kuidagi ühist keelt, kuidas need probleemid lahendada. Ma tean, et väga palju on tehtud teistes sektorites tööd koos ametiühingutega. Kunagi Kunagi keegi pole õnnelik, kui keegi selliseid täiendavaid rahaskeeme muidugi kaotab, aga on saadud kokkuleppele, kuidas toimub sujuv üleminek.

Siin peaks tõsiselt mõtlema, kas see seadus tuleks vastu võtta veel selle koosseisuga või tuleks seda ühisosa ja kokkulepet veel otsida. Marika Marika Tuus-Laul, palun! Aitäh! Öeldakse, et eakate eest hoolitsemine ja nende kogemuse väärtustamine näitab ühtlasi kogu riigi kogu riigi kultuuritaset. Ja eks siia hulka käib ka pensioni suurus, mis on meil, nagu me teame, Euroopa üks kõige-kõige väiksemaid. Üldse mitte ammu olime kõige viimased.

Me räägime ostujõust, me räägime hinnatõusudest, mis loomulikult on tohutu-tohutu suured olnud. Aga mis on sinu hinnangul selle päris vanaduspensioni ja tegeliku pensioni, reaalpensioni vahe, kui me arvestame eakate erinevat ostukorvi – arstirohud ja nii edasi? Minu [arust] tuleb siit veel suurem vahe praegu välja. Aitäh! Öeldakse, et Ütleme nii, et kui üldse võrrelda erineva sissetulekuga inimesi, sealhulgas ka pensionäre, siis alati sellel, kellel on väiksem sissetulek, on suured sundkulud.

Ja kui seal toimub suur hinnatõus, siis tegelikult ei ole enam seda kohta, kust saaks kokku hoida. See on suur probleem. Ma arvan, et just üksi elavate

hinnatõusudele jääb alla, siis väga kiiresti toimub ka vaesusriski jäävate inimeste hulga kasv. Ütleksin nii, et see vanaduspensioni suurus ongi selline väga suure riskiga. riskiga. Kui juhtub majanduses või ka hindadega midagi, siis see lööb eelkõige just väiksema sissetulekuga inimesi, kelle hulka ka pensionärid kuuluvad. Tarmo Tamm, palun!

Jah, koroonapandeemia läks maksma umbes poolteist miljardit, aga eelmise ja selle aastaga on maksu esialgsest prognoosist laekunud üle 2 miljardi rohkem maksutulu, rääkimata omanikutulust Eesti Energias. Kui see kõik kokku lüüa, siis ma arvan, et ... Ja selle maksutulu hea laekumise esialgne põhjus oli ikkagi see, et koroonapandeemia tingimustes me tegime küll kulutusi, aga me tegime ka selliseid kulutusi, mis aitasid sellest kriisist kiiresti välja tulla. Aitasid ennetada mõju majandusele.

sellist kiiret langust, mida isegi augustis näiteks ka Rahandusministeerium ei osanud ette näha. Ja millal ta tõusule läheb, ei oska ka eksperdid öelda. Kui sügav see lõpuks saab olema, on isegi praegu keeruline ennustada. Aga siin oleks pidanud sekkuma varem. Ennetavad meetmed seoses teatud maksudega, võib-olla tarbimismaksude langetamised toiduainetele, energiakandjatele ja nii edasi. Ja siis ka leevendusmeetmed, et teatud osas leevendatakse neid hinnatõuse. Kodutarbijad väikse meetme küll said, ma arvan, et natukene see ikka aitas. Ettevõtjatele pole kahjuks ühtegi meedet praktiliselt, sest see universaalteenus väike- ja keskmist ettevõtjat ei aita, isegi kohalikku omavalitsust ei aita, tuleb nüüd välja, sest seal on bürokraatiahanked.

katab ära selle hiiglasliku augu pensionäri rahakotis? Äkki see peaks olema veel kõrgem? Ja tegelikult on meil ka teine probleem: kõrgete elektrihindadega tapetakse ära meie enda

Otsese põhjusena siin toodi [välja] küll see laste‑ ja peretoetuste eelnõu, aga sellele eelnesid palju suuremad vaidlused. Me juba maikuus lisaeelarves esitasime paketi, kuidas peaks toetama kodutarbijat, kuidas peaks toetama ettevõtteid, kuidas peaks maksupoliitikaga edasi liikuma, kas või ajutiste maksulangetustega. Kahjuks mitte ühtegi pardale ei võetud. Kui eelmisel kütteperioodil me midagi suutsime läbi suruda, siis kevadel oli null, sest [oluline] oli ainult sõda, et sinna läheb kogu raha ja rohkem midagi teha ei tohi. Aga kui sõda jõuab inimeste rahakotti nii hullul määral, siis kindlasti peab püüdma seda leevendada. Ja kindlasti oleks ennetavad meetmed olnud vajalikud, sest kui hinnatõus on niivõrd käest ära läinud, siis pane sa [raha] palgatõusu või pane sa pensionitõusu, sa ei jaksa seda enam

Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh veel kord sõna andmast! Jaa, tuli ära see Reformierakond. Ma nüüd, lugupeetud ettekandja, küsin võib-olla jälle sellist hinnangut. Siin nendes vastuväidetes on nimelt kirjas, et see 50-eurone pensionitõus läheks maksma summa summarum1 miljard,

Ega seda 2 miljardit ei ole ka neil mitte kuskilt mujalt võtta. Tänan küsimuse eest! Lugesin ka seda lubadust, 1000 eurot, aga nad ei ütle, kuidas nad tõstavad. Meie ütleme selgelt välja, et mitte see 50 eurot aastas ja et keskeltläbi tuleb 100 eurot aastas. Me räägime, et erakorraliselt 50 eurot iga aasta, millele lisandub indekseerimine, mis on iseenesest tõenäoliselt üle 100. Aga prognoose ju täpselt me ei tea, kuidas indeks liikuma hakkab, ja kahjuks ükski ekspert ei julge ka öelda. Need on tehtud meie arvestuste ja Rahandusministeeriumi prognooside alusel, eriti indekseerimise mõttes. Kas need indeksid kõik täpselt selliste protsentidega ka ellu lähevad, me ei tea.Aga kindlasti, kui tõsta erakorraliselt pensione ja kindla summaga aastas, siis see leevendab ka neid erinevaid hüppeid, mis võivad majanduses tulla. Me ei tea ju, mis siin ette tuleb. Praeguste prognooside kohaselt võib küll öelda, et see tõus on üle 100 euro aastas, kui me paneme kokku 50 eurot erakorralist pluss indekseerimine. Kui Reformierakond lubab 100 eurot aastas tõsta, siis ta peab tegema erakorralisi pensionitõuse. Siis tuleks ka see välja öelda, palju nad kavatsevad teha, sest mitte kuidagi mingi prognoos ei näita, et 100 eurot aastas indekseerimisega – ainult indekseerimisega – pension tõuseks. Kui võtta ainult indekseerimine, siis ma sain selle numbri, kohe ütlen, see on pension 2027. aastaks praeguste rahandusprognooside järgi ainult indeksiga, ilma erakorralisteta – 878 eurot

Kuidas Reformierakond seda näeb ja kust kohast ta sellesse panustada tahab, ma ei tea. Ma olen prognoosinud rahandusprognooside järgi selle numbri, millega on prognoositud lähiaastate maksulaekumised. Ja ma sain 878 eurot 2027. aastaks, kui hullud stsenaariumid ei käivitu, aga seda ma ei oska öelda. Nii et miljard. Ma ei tea, kust nad selle võtavad. Ka järgmise aasta eelarve, vaatamata vaatamata väga suurtele maksulaekumistele, mis tulid inflatsiooniga, vähemalt suures osas, järgmise aasta maksutulu

Eks sellel on oma lahendused olemas, aga ma loodan, et siis ka kõik erakonnad ütlevad, kus need lahendused on. Kahjuks ei ole [selle kohta] Aitäh, auväärt ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Ma palun nüüd ettekandjaks sotsiaalkomisjoni liikme Kert Kingo! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon arutas Eesti Keskerakonna fraktsiooni riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 739 10. jaanuaril teise päevakorrapunktina. Istungit juhatas komisjoni esimees Helmen Kütt. Istungist võtsid osa järgmised komisjoni liikmed: Hele Everaus, Kalle Grünthal, Kert Kingo, Siret Kotka, Maris Lauri – tema oli Ülle Rajasalu asendusliikmena –, Õnne Pillak, Priit Sibul, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev ja Kristina Šmigun-Vähi. Keskerakonda esindas eelnõu tutvustamisel Viktor Vassiljev. Komisjoni olid kutsutud ka külalised, [näiteks] Sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika ja piiriülese sotsiaalkindlustuse osakonna pensionipoliitika juht.Viktor Vassiljev juht.Viktor Vassiljev alustas eelnõu tutvustamist sellega, et lausus, et Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanek on riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendada lõikega 1 järgmises sõnastuses: "2024.–2027. aasta 1. jaanuaril tõstetakse pensioni baasosa ja rahvapensioni määra 50 euro võrra." Seadus jõustuks 2024. aasta 1. jaanuaril. Eesmärk on muuta kehtivat seadust nii, et pensioni suurendatakse baasosa ja rahvapensioni määra erakorralise tõstmise Tõstmine on planeeritud aastatele 2024–2027, mitte 2023. Ligi pooled Eesti pensionärid elavad allpool suhtelise vaesuse piiri, kulud tõusevad kiiresti ja pensionitõusud jäävad inflatsioonile alla. Kuna kõik need hüved, mida nooremad inimesed tarbivad, on ju põhimõtteliselt loodud mitmete vanemate põlvkondade poolt, siis on elementaarne, et pensionärid, tänased, homsed ja tulevased, on ära teeninud inimväärse elamise. Aastal 2024 planeeritavad kulud on eelnõu kohaselt 190 miljonit eurot ning aastal 2025 on 202,5 miljonit eurot. Täpseid kulusid edasi ei oska planeerida, sest teadmata on tulumaksuvabastus ja mitmed teised näitajad, näiteks inflatsioon. Pakutav muudatus on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja uusi termineid kasutusele ei võeta. Täiendavaid rakendussätteid ei ole vaja kehtestada. Seaduse jõustumine on planeeritud 2024. aasta 1. jaanuariks.Kristina Šmigun‑Vähi küsis, kas on mõeldud, millised on tekkiva lisakulu katteallikad. Viktor Vassiljev vastas, et täpsemalt saab neid planeerida eelarve koostamisel. Kuna jutt ei käi aastast 2023, vaid aastast 2024, siis sinna on veel aasta aega.

Kulude arvutamisel on Keskerakond teinud väikese matemaatilise vea. Nimelt, 2024. aastal on kuludeks ette nähtud 190 miljonit eurot. See tähendab, et kui igal aastal pensionid suurenevad aastas 50 eurot, siis aastal 2025 ei ole kulud mitte 200 miljonit eurot, vaid 400 miljonit eurot, seepärast et eelmise aasta suurendus on all ja sinna peale tuleb järgmise aasta suurendus, uus 50 eurot. Rahandusministeeriumi arvutus näitas, et kulud kasvavad nelja aasta pärastcirca860 miljoni euroni. Ehk riik võtab ligi miljardi euro suuruse lisakulutuse, millele hetkel katteallikaid ei ole planeeritud. Viktor Vassiljev selgitas, et arvutused ongi ebatäpsed, sellepärast et eelnõu koostajatel ei olnud võimalust kasutada 200 ametniku abi. Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi asjatundlik abi nende kulude täpsemal arvutamisel ja hiljem ka planeerimisel on teretulnud.Marika Tuus-Laul sõnas, et pensionid, peretoetused ja laiemalt kogu sotsiaalpoliitika on ju riigi prioriteetide ja maailmavaate küsimus. Eesti on pensionide suuruse poolest täiesti selle tabeli lõpus, negatiivses mõttes. Juba aastaid oleme teinud arvukalt sõnavõtte, et pensioni natukenegi teistele riikidele lähemale tuua. Ja et ka SKP sotsiaalpoliitika toetamine kasvaks, siis pensionide tõstmist me saaks teha ju ainult erakorraliste tõusudega. Kui me võtame Euroopa taseme keskmise pensioni, siis ainus võimalus Eesti pensioni tõsta on erakorraliste tõusudega. Sotsiaalministeeriumi esindaja vastas selle peale, et Marika Tuus-Laulil on täiesti õigus, et Eesti on Euroopa mõttes punase laterna staatuses. Pigem on võistlus, kas meil õnnestub mitte jääda viimaseks. Tuleks korralikult läbi mõelda, kuidas pensionitõusu oleks võimalik rahastada. Saaks mõelda ka tööandjate panusele, nagu planeeritud Rahandusministeeriumi pensionianalüüsis. Saab ka suunata inimesi ise julgemalt koguma. Kindlasti on häid hoobasid, ainult et see tuleb väga hästi läbi mõelda. Kindlasti ei ole ainus võimalus erakorraline pensionitõus. Samas möönis ministeeriumi esindaja, et erakorralised pensionitõusud on väga hea meede.Komisjoni esimees Helmen Kütt kommenteeris, et komisjonil ongi lähiajal plaanis nimetatud pensionianalüüsi asuda arutama. Siret Kotka sõnas, et aastatel 2006–2007 tõsteti pensione erakorraliselt lausa 44%. Siis oli tõstmine võimalik. Eelnõu ei räägi isegi mitte ainult kahe aasta tõusust, vaid nelja aasta omast, siis arvestades, et majandus võiks kasvada ja pole oodata suuri langusi, on ministeerium väga kriitiline. Miks aastatel 2006–2007 oli erakorraline tõstmine võimalik ja ministeeriumi hinnangul täna enam ei ole? Ministeeriumi esindaja selgitas, stardipositsioon on teine. 2000. aastate alguses sotsiaalmaks, mida koguti pensioniks, jäi plussi ehk pensionimaksed ei olnud defitsiidis ja pensionideks ei olnud vaja riigieelarvest raha juurde võtta. Tol hetkel oli tunduvalt parem stardipositsioon. Praegu oleme pensionide mõttes defitsiidis. Oleme aastaid maksnud riigieelarvest peale. Sotsiaalmaks üksi ei kata ära pensionieelarvet, ja see on see, mis praegu teeb ettevaatlikuks ja natuke kriitiliseks. Viktor Vassiljev kommenteeris juurde, et mida aeg edasi, seda rohkem pensionifondid on defitsiidis ja seda rohkem peab eelarvest peale maksma. Pensionäride, keda piltlikult öeldes töölkäijad peavad üleval pidama, osakaal ühiskonnas tõuseb. Inimkonna vananemine on looduslik nähtus.Helmen Kütt nõustus, et maksumaksjaid jääb järjest vähemaks või neid ei tule juurde nii palju, kui inimesi pensionile siirdub. Eestis paljud pensionärid ka töötavad, kuid kahjuks seetõttu, et pension on liialt väike. Vabariigi Valitsus loobus eelnõu osas seisukoha kujundamisest.Komisjonis tehti menetluslikud otsused. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16. jaanuaril 2023. aastal, konsensuslikult; määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kert Kingo, konsensuslikult; ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, konsensuslikult. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele on muudatusettepanekute tähtaeg kümme tööpäeva pärast esimese lugemise lõpetamist ehk 30. jaanuaril 2023. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Jah, on. Mart Helme, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel!

Ja tõsi tema on: tänu siin akna all istuva fraktsiooni omaaegsele juhtfiguurile, kes eelmises koosseisus minu selja taga ka koputaja oli, on meil selline sotsiaalkaitsesüsteem, et keegi pole rahul. Keegi pole rahul! Ei ole rahul lapsed, ei ole rahul vanurid, ei ole rahul puuetega inimesed, ei ole rahul tööl käivad inimesed. Keegi pole rahul. Enne valimisi see rahulolematus jõuab ka poliitiliste ringkondadeni, erakondadeni, ja siis hakatakse üksteisest üle pakkuma. ega see ülepakkumine ei tule ju tühjast kohast. Ta tuleb sellest, et meil tõepoolest on ühiskonnas väga tõsised probleemid väga suurte inimrühmade hakkamasaamisega. Ja nüüd viimase aja jooksul, ütleme, selle viimase aasta jooksul, kui Eesti on muutunud kõige kõrgema inflatsioonitasemega riigiks, kui Eesti inimeste ostujõud kahaneb nii, nagu kivi kukub katuselt, sirgjoones alla, on loomulikult nende ühiskonnarühmade probleemid muutunud senisest veelgi teravamaks.

Meie fraktsioon toetab seda Keskerakonna eelnõu. Me toetame seda, sest me käsitleme seda mitte valimiseelse ülepakkumise võtmes, vaid käsitleme seda võtmes, et pensionärid on Eestis olukorras, kus nad on sunnitud kuni viimase hingetõmbeni tööl käima. Nad on sunnitud! Absoluutne enamik pensionäre ei käi vabatahtlikult tööl, ja seda juba kas või sel põhjusel, nagu ütles minu ema: elad minu aastad, tunned minu valud. Ei ole enam lusti, ei jookse trepist üles. Siit valutab, sealt valutab, arsti juurde on vaja minna, kuhu on ka üha raskem sattuda. Ravimid on kallid, üha kallimaks lähevad. Kõik need probleemid kuhjuvad, aga tuleb tööl käia, jalgu järel lohistades tuleb tööl käia. Peavalusid, igasuguseid muid valusid maha surudes tuleb tööl käia. See on Eesti pensionäri argipäev. On muidugi pensionäre, nagu kuskil filmis oli see noor pensionär, kes kepsutavad ringi ja kellel pole häda midagi. Aga ärge muretsege, kui nad elavad, siis need hädad tulevad. Seetõttu see eelnõu tõepoolest adresseerib pensionäride akuutset probleemi, kuidas hinnatõusu olukorras hakkama saada. Ja me toetame seda. Aga me ühtlasi leiame, et see eelnõu on ainult üks samm selles suunas, kuhu me peame liikuma. Ja eriti olukorras, kus – nagu öeldud juba korduvalt – elukallidus järsult kahekohalise numbrina nagu raketiga paneb üles kuu poole – no varsti hakkavadki inimesed ulguma sinna kuu poole suurest hädast ja viletsusest on loomulikult see üks samm nende vaevade leevendamiseks. Kindlasti on vaja siin muud. Me tegime ettepaneku eripensonide ... Palun lisaaega. Palun, kolm minutit lisaaega! ... eripensionide eelnõu selle nädala päevakorrast välja võtta, sest see lahendus ei ole lahendus, mida see eelnõu välja pakub. See jätab samuti kaitseta terve hulga rühmasid, inimrühmasid, kellele tekitatakse sellega probleemid, millele mingit lahendust ei pakuta.Kuna pakuta.Kuna ma räägin sellest, et kogu see lahendus peab olema kompleksne, ja vähemalt seni, kuni meil inflatsioon on kahekohaline, siis pakume meie omalt poolt välja veel ühe lahenduse meie meie programmis, mida me ei ole veel esitlenud, aga mida me lähemal ajal esitleme. Oma valimiseelses programmis tuleme me välja praeguses olukorras üliolulise leevendava sammuga. See on pensionäridele inflatsiooni katteks 13. pensioni maksmine.Jajaa, me juba kuuleme, kuidas siin tühjadest rividest kostavad hääletud hääled, kuidas kõigeks selleks meil raha ei ole. Kust te selle raha võtate? Kus on katteallikad? Vaadake, katteallikad on seal, kuhu raha ära kulutatakse. Katteallikad on tohutud kulud, mis on seotud lihtsalt lihtsalt raiskamisega. Ja katteallikaks on see raha, mis on kõrgete energiakandjate hindadega riigieelarvesse laekunud. Juba suurusjärk võib olla oma poolteist miljardit sel aastal ülelaekumist kõrgete energiakandjate hindade tulemusena, mis tuleb riigieelarvesse.Ma muidugi ütlen selle kohta, ütlen selle kohta, nagu ma olen ennegi öelnud, et raha on taastuv loodusrikkus, raha leiab alati. Ja mis on meie Eesti riigi mõte? Kas see, et kusagil aetakse Exceli tabelis näpuga järge? Ja siis, kui EKRE on valitsuses koos Keskerakonnaga, öeldakse, et neljarealiste maanteede ehitamine on lollus. Selleks meil raha ei ole ja seda me ei tee. Aga siis, kui valimised lähenevad, needsamad, kes ütlevad, et neljarealiste maanteede ehitamine on lollus ja selleks raha ei ole, panevad selle oma valimisprogrammi. Keskerakonna pensioni tõstmise kava on üle mõistuse kallis – miljard eurot! Aga ise lubatakse oma valimisprogrammis tõsta pensione 100 euro võrra. Ei näe loogikat.Seetõttu, sõbrad, toetame seda eelnõu, see on üks leevendav samm. Ja Keskerakond, kui me järgmise valitsuse teeme, siis maksame pensionäridele ka 13. kuu pensioni, et tasandada seda elukallidusest tõusnud kuristikku kuristikku nende elukvaliteedi ja nende sissetulekute vahel. Aitäh! Aitäh! Aivar Kokk, palun, Isamaa Erakonna fraktsiooni nimel! Palun, kaheksa minutit! Tuletame siin natuke ajalugu ka meelde. Üksi elava pensionäri toetus on ju puhtalt Isamaa Erakonna väljakäidud idee. Mul on hea meel, et ma ise juhtisin sel ajal sotsiaalkomisjoni, kui selle eelnõuga siin saalis olime. Ja täna on see tõusnud 200 euroni. Aga kui me räägime tänasest eelnõust ja räägime pensionäride hakkamasaamisest, siis on ju selge, et Eesti pensionid on väikesed. On loomulik, et Euroopa Liidu harta ülevõtmisega oleks ju täna pension 1000 eurot, sest Euroopas on kokku lepitud, et 60% keskmisest palgast peaks olema pension. Ja kui vaadata statistikat, siis eelmine aasta lõppes keskmise pensioni suurusjärguga 1700 eurot. See, et järgnevatel aastatel pensionibaas võiks tõusta, on ühelt poolt ju väga hea ettepanek. Ja ma põhjendan seda selgelt selgelt sellega, et kui koefitsiendiga pension tõuseb, siis suurema [pensioniga] pensionäridel tõuseb ta rohkem ja väiksemat pensioni saavatel pensionäridel vähem. Kui baasi tõsta, siis pension tõuseb kõigil ja see aitab ka väiksema pensioni saajatel paremini hakkama saada. Kui me räägime siin võimalustest ja variantidest ja kui mu eelkõneleja Mart pakkus, et pensionärid võiks saada 13. pensioni iga aasta, siis ma ütlen, et Isamaal on palju parem ettepanek: iga lapse pealt lisakuupension. Ehk kui sul on üks laps, siis saad 13-nda, kui on kaks last, siis saad 13. ja 14. kuu pensioni, ja kui kolm last, siis saad lausa ka 15-nda.

on iga lapse pealt pensionilisa, siis mõned aastad tagasi, 2021. aasta eelarves tõusis ta veel poole aastakoefitsiendi jagu.Täna on Isamaa kindel seisukoht, et laste kasvatust tuleb väga selgelt arvestada ka pensioni juures. Oleme ausad, meie abikaasad, kes lastega kodus on, tihti kaotavad oma sissetulekutes ja ja pensioniaastates, võrreldes sellega, kui nad oleksid tööturul kõik need aastad. Ja sellepärast ma loodan, et

eest pensionilisa vähemalt ühe kuu ulatuses. Aitäh! Aitäh! Tõnis Mölder, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel!

tulevad kõigile pensionärid meelde, pensionid meelde, siis hakatakse selle teemaga tegelema, ja peale seda, kui valimised on läbi, see ununeb väga ruttu. See tegelikult eristabki neid erakondasid, kes päriselt tahavad selle teemaga tegeleda ja kellele päriselt läheb meie eakate toimetulek korda, ja neid, kes lihtsalt valimisloosungite saatel sellega tegelevad. Ma arvan, et eelkõnelejad, nii Mart Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast kui ka Aivar Kokk Isamaast rääkisid tegelikult õiget asja. Need on erakonnad, kes on valmis seda seaduseelnõu kaitsma ja kes on valmis seda seaduseelnõu kaitsma ka siis, kui valimised on läbi. Ma arvan, et Keskerakond on seda teemat käsitlenud parlamendi koosseisust parlamendi koosseisu. Keskerakond on olnud alati see erakond, kes on eakaid hoidnud enda erakonna valimisplatvormides, erakonna valimisprogrammides alati fookuses, ja eakate toimetulek on olnud meile selge siht. See, kas sellest seaduseelnõust saab päris reaalne seadus, nii et lepimegi poliitiliselt kokku, kuidas me erakorraliselt tõstame järgmised neli aastat pensionide baasosa ja kuidas me läheme siit edasi läbi selle indekseerimisega, on valikute koht. Minu meelest oleks mõistlik teha siin poliitiline erakondadevaheline kokkulepe ja see poliitvõitlus häälte mõttes jääks olemata, mis oleks ka pensionäride suhtes aus ja korrektne. Nüüd, tulles meie eakate toimetuleku juurde, siis tegelikult tuleb vaadata otsa sellele, et kui eelmisel aastal oli Eesti inflatsioon 19,6%, üle poole aastast oli meie inflatsioon Euroopa Liidu kõige kõrgem, siis kindlasti pensionide reaalpension vähenes. Kui me vaatame pensionäride, ütleme siis nii, eelarvet või leibkonna eelarvet, siis ilmselgelt sellest väga suur osa läheb eluasemekuludele, sealhulgas küttekuludele. See tähendab seda, et arvestades eelmise aasta väga kõrgeid küttekulu hindasid, haukas see väga suure tüki kogu sellest leibkonna sissetulekust. Teine on toit, toiduhinna kallidus on see märksõna, millest me räägime ja mis tegelikult väga selgelt jällegi lõi just nimelt eakate leibkonna eelarve pihta. Ja kolmas on ravimid. Ka see on ju tegelikult iga eaka leibkonna eelarves üks osa. Kui ravimite hinnad on tõusnud olulisel määral inflatsiooni tõttu, siis samamoodi ka see tegelikult lööb nende eelarve pihta. See tähendab seda, et kui need kolm komponenti on elukalliduse tõttu tõusnud ja pensionid tulevad ainult läbi 20-eurose tõusu kaasa, siis ilmselgelt see ei kata seda hinnatõusu ära ja meie eakad ei muutu mitte aasta-aastalt jõukamaks, vaid jäävad aasta-aastalt vaesemaks. Ja see on olukord, mida me ei tohi lubada. Meie eakad on täna niigi suhtelises vaesuses, väga suur hulk neist, ja me peaks liikuma selles suunas, et see arv väheneks, mitte ei suureneks. Täna me oleme kahjuks liikumas teistsuguses suunas. Nii nagu ma ütlesin, see on koht, kus erakondadel on võimalus näidata parteideülest parteideülest kokkulepet nii, nagu me tegime laste puhul. Tõesti, me tegime ära väga suure lastetoetuse reformi, see oli erakondadeülene. Oli erakondasid, kes mõistsid seda võib-olla hiljem kui teised, aga see selleks, see sai tehtud. Täna on ka pensionide puhul see võimalus. Nii et head erakonnad, kes te oma valimisprogrammidesse ja -lubadustesse olete selle kõik sisse kirjutanud, siis tõesti, suure tõenäosusega Ma loodan, et ka Riigikogu sotsiaalkomisjon võtab selle veebruarikuus taas kord oma päevakorda, et teha ära ka teine ja kolmas lugemine, sest see annaks kindluse, et see parlamendikoosseis annab järgmiseks neljaks aastaks Eesti eakatele selle kindluse ja turvatunde, mis tegelikult peakski olema iga poliitiku, aga tervenisti parlamendi roll. Aitäh! Aitäh! Helmen Kütt, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! See, et räägitakse eakatest, räägitakse lastest ja räägitakse üldse sellest, kuidas Eesti edasi toimetab, kuidas hakkama saadakse, on väga vajalik. Ja kindlasti väga vajalik mitte [ainult] enne valimisi, vaid peaks olema silma all ja laua peal kogu aeg. Kuulates erinevaid kõnesid, ja mitte ainult täna siin saalis – kõik räägivad õiget juttu. Täpselt samuti sotsiaalkomisjoni istungil eelnõu tutvustamise ajal: Sotsiaalministeeriumi ametnik ütles meile väga selgelt, et Sotsiaalministeerium on alati valmis, kui on võimalus, rääkima eakate eakate pensionist ja pensionitõusust, kuidas paremini hakkama saada. Ja see, et Eesti pensionisaajad saavad Euroopas üht kehvemat pensioni, on ka tõsi. Täna tuli välja ka ülevaade sündidest, mis näitab väga kurba statistikat: aegade suurim arv lapsi on jäänud sündimata. See on toodud välja paari aasta võrdluses, ja see on tegelikult mure. Mure on selles, et maksumaksjate arv on suhteliselt palju küsimusi tekitav. Ehk lastetoetuste tõus toob sellele leevendust.Täna on siin palju räägitud sellest, et üks erakond või teine erakond on olnud teatud õigete otsuste taga. Tegelikult ei ole Eestis olnud aega, kui ainult üks erakond on olnud valitsuskoalitsioon üksinda. On ikka oldud mitmekesi koos ja otsuseidki koos vastu võetud. Ja võib-olla tõesti mõned otsused on jäänud vastu võtmata sellepärast, et ei ole koosmeelt saadud. Mäletan väga hästi seda hetke, kui Andres Ergma, pensionäride ühenduste liidu juht, pöördus 2021. aastal sotsiaalkomisjoni poole ja

Aga tore, et see toimus vähemalt selle aasta 1. jaanuarist. Kui ta oleks toimunud 1. aprillil, siis oleks kindlasti olnud ka seenioridel kergem vastu seista nii hinnatõusudele kui ka kõikidele siin juba nimetatud, [näiteks] ravimite, ja kõige muu kallinemisele.Mina ei ole täna siin puldis, et öelda, et üks erakond on teinud valesti või teine [õigesti]. Mina arvan, et enamik otsuseid, mis siin on langetatud, on tehtud heast tahtest ja soovist ja võimalusi arvestades, kuidas raha kasutada ja kuidas eraldada. Ma toon lihtsalt mõned näited: aastakümneid on muutumatu olnud eakate inimeste puudetoetus. No ei ole Eiki Nestor olnud kogu perioodi sotsiaalminister. Ma ei hakka ka nimetama, millise erakonna käes on kõige kauem olnud sotsiaalministri positsioon. Lihtsalt,

ja räägime, mida üks või teine erakond plaanib teha peale seda, kui ta osutub või ei osutu valituks 5. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel, ja valija annab selleks mandaadi. Siis moodustatakse koalitsioonivalitsus, see on ju selge. Ei ole õnneks Eesti demokraatias olukorda, et üks erakond on valitsuses. Ma arvan, et see oleks väga halb, kui selline olukord tekiks.Küll on siis tore vaadata, kui suur üksmeel leitakse ja kuidas minnakse selliste eelnõudega edasi. Ikkagi lapsed, seeniorid, aga ka tööl käivad inimesed ja ettevõtjad, sest pilt on tervik. Raha on jagada täpselt nii palju, kui seda rahakotis on. Ja ma olen väga nõus ka nendega, kes ütlevad, et mitmedki kulutused, mille oleks võinud tegemata jätta, on tehtud kas valesti või võiks teha teisiti. Sellepärast ongi meil nii erinevad erakonnad ja sellepärast ongi meil ka erinev maailmavaade.Palun lisaaega.

on kõik puldis kõnelejad rääkinud oma valimislubadustest. Noh, ei taha minagi viletsam olla. Eks ka meil on valimislubadustes kirja pandud mitmekordne puudetoetuste tõus, pensionitõus, aga ka alampensioni määramine, nii nagu on Eestis alampalk, et kinnitada, et alla 400 euro ei ole Eestis pensioni. Täna on rahvapension tunduvalt väiksem. Kas mitmeid selliseid lubadusi, mida esitavad erakonnad, saab teostada või ei saa, selgub peale valimisi ja [oleneb] sellest, milline koalitsioon Mida ma veel öelda tahan? Ei olnud ühtegi erakonda, kes oleks koalitsioonilepingu sõlmimisel väga tõsiselt tõstnud hoolekandereformi lauale. Õnneks nüüd, näete, jälle üksmeeles – mis sest, et selle lauale tõstsid valitsuslepet sõlmides sotsiaaldemokraadid – me tegime selle ära. Mulle meeldib, kui me saavutame olulistes asjades üksmeele. Mitte et me ei vastanda lapsi ja seeniore, mitte et me ei vastanda ühte erakonda teisele, vaid see on valimisvõitlus ja debatt, milles ongi mõistlikud maailmavaate ja erinevate lubaduste väitlused ja võitlused. Aga

kuulas ära arvamused ja läheb ka pensioni suure analüüsi juurde, milles räägitakse tööandja pensioni paremast kasutamise võimalusest ehk tulevikku vaatavalt. Täna me tegeleme tegelikult sellega, et me lahendame olukorda, mis praegu on, ja tahame aidata oma seeniore seeniore paremini toime tulla erinevate meetmete kaudu. Selleks kindlasti ei ole ainult pension, selleks on mitmed teised meetmed veel. Aga see, et inimesed saaksid hakkama, et toimetulek on julgeolek – see on kindlasti tõsi. Suur aitäh teile! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi fraktsioonidel ei ole, seega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 739 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 30. jaanuar kell 17.15. Head kolleegid, läheme edasi. Tänane neljas päevakorrapunkt on vaba mikrofon. Ja nüüd on kõigil soovijail võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Nii, ja ongi soovijaid. Kalle Grünthal, palun!

Lugupeetud Eestimaa rahvas! Valimisvõitlus on täie rauaga käima läinud ja üha hullemaks läheb. Me kuuleme kogu aeg üha utoopilisemaid ja utoopilisemaid valimislubadusi. Minule hakkas silma selline asi, et sotsiaaldemokraadid lubasid pensionitõusu 1200 euroni. Uskumatu. Kas see on reaalselt teostatav või on see lihtsalt niisama tühi lubamine? Mina väidan, et see on sotsiaaldemokraatide tühi lubamine.Ja et mitte paljasõnaliseks jääda, toon ma väga lihtsa näite. Nimelt, sotsiaaldemokraadist minister Lauri Läänemets saatis Häirekeskuse postkasti ametliku pika kirja enne jõule, kus teatas, et kinnitas just käskkirja, millega miinimumpalk päästekorraldajatele ja logistikutele sellel aastal saab olema 24,5% kõrgem, see tähendab 1748 eurot Aga Häirekeskuses tuli käskkiri, milles määratud tasud on nimeliselt näha ja kus väga paljude logistikute, päästekorraldajate minimaalne palk on hoopis 1575 eurot. Hm, vahe on lubatust oluliselt erinev: 175 eurot. Kõrgemate juhtide palk on aga muidugi korralikult kasvanud.Ja siit on mul terve rida küsimusi, millele mina ei oska vastata.

Ja kas Häirekeskus on riigist kõrgemal seisev asutus või peaks see ikkagi olema vastupidi? Mis tegelikult sotsiaaldemokraadist Lauri Läänemetsa haldusalas toimub?

Kuidas seda asja võrrelda? Täpselt niimoodi nagu vanarahval: kana hakkas kaagutama ja kui perenaine läks vaatama, ei olnud seal mingit muna, oli ainult tühi pesakoht. Vot niimoodi. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased, kes te vaatate, ja ka Eesti ajakirjandus, kes te väga pingsalt jälgite, mida meie siin teeme! Meie tegeleme siin peaasjalikult ikkagi salastatud dokumentidega.

Kui paljud teist alustasid tänast hommikut kohviga või kui paljud teist alustasid tänast hommikut kofeiini tarbimisega? See on see mõttekoht. Või kes hakkas teed tarvitama või samamoodi kofeiini? Just täpselt sama suurt sõltuvust tekitav on nikotiin. Miks ma teile räägin sellest nikotiinist? Vaadates neid uusi arenguid, võitleb Tervise Arengu Instituut nüüd nikotiini vastu. Tegemist on ühe suure‑suure kolliga ja ega seal ei hoita enam sõnu tagasi. Mina ja mitmed teised saadikud suitsuvaba Eesti toetusrühmast räägime mustast turust ning sellest, kuidas see tuleks likvideerida. Ehk siis, et te paremini aru saaksite: kuiv seadus USA-s ja kuiv seadus Soomes Soomes tekitasid olukorra, kus inimesed tarvitasid alkoholi kordades rohkem. Jah, Põhja-Eesti inimesed rikastusid ja loomulikult oli ka USA‑s neid, kes sellest rikastusid. Kuidas ja mil moel sellega võidelda? Sai ette öeldud, et ühed ja teised sammud, mida Sotsiaalministeerium on ette võtnud, tekitavad musta turu, mis tähendab, et see läheb kontrolli alt välja. Täna on koolinoorte seas tunduvalt suuremaks probleemiks narkootikumid, millega ministeerium ei tegele, nende vastu võitlemisega, ja siis veel lastevanematelt õpitud uus nipp ehk segajoove alkoholist ja ravimeist. Ma ei näe küll mitte kuskilt, et neid ravimeid hakataks keelustama ja täiskasvanud jääksid ilma meditsiinilisest abist, aga just selline paistab olevat praegusel hetkel see loogika. ERR-is olen ma näinud, kuidas tulevad Tervise Arengu Instituudi inimesed ja räägivad nüüdseks juba selgeks õpitud sõnu. Kui sotsiaalkomisjonis oli mul ettekande võimalus ja ma alustasin enda [kõne] sellega, et me võitleme tubakakahjude ja tubakasurmade vastu ning passiivse suitsetamise vastu, siis väitsid need, et nüüd on see passiivse suitsetamise moment ka e‑sigarettide juures. See on lausvale. Millele ma tuginen? Ma tuginen ühele viimasele raportile, mis on 1400 lehekülge pikk.

ja töötab need läbi. See raport on tõesti päris mahukas. Inglismaa on valinud selle tee, et nad liiguvad tubakavaba ühiskonna poole. Kurja juur kui selline on tubaka põletamine

See, et me ei saa seda praegu edasi menetleda, on koalitsiooni taga. Koalitsioon ütleb, et ministril on hea plaan. Mina olen seda plaani näinud ma pean ütlema, et see plaan ei ole väga tugevate inimeste koostatud. Ütleme lihtsamalt: näiteks tahavad nad keelata koolis e-sigaretid. aga e-sigaretid on koolis keelatud juba [praegu], neid ei olegi vaja keelata. Ka alkohol on keelatud, tubakatooted on keelatud, tulirelvad on keelatud, toksilised ained on keelatud, plahvatusohtlikud materjalid on keelatud, pornograafia on keelatud. Selleks ei ole vaja kinni hoida seadust, mis soovib, et must turg kaoks ja täiskasvanutel oleks vaba valik valida valida endale miskit. Jah, see olukord on tõesti kummastav, et täiskasvanutele, kes soovivad tubakast loobuda, on jäänud ainult tubakamaitse. See tähendab seda, et inimesed, kes soovivad alkoholist loobuda, neile peakski jääma ainult alkoholimaitselised tooted.

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Seega on ka vaba mikrofon lõppenud ja tänane istung on lõppenud. Aitäh, head kolleegid! Kohtumiseni homme hommikul!